Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 98. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestil o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljena na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam. Prehajamo na določitev dnevnega reda 98. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 17. marca s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora.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

Predloga zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani, spoštovane poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Predstavil vam bom ključne rešitve in razloge za sprejem Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne vode. Prvi sklop, ki je najpomembnejši, je pravica do pitne vode, enak dostop do pitne vode za vse prebivalce in varovanje vodnih virov. S tem, ko je država, sprejema ta zakon, ki določa, da oskrbo s pitno vodo izvajajo občine v obliki gospodarske javne službe. Država dejansko s tem zagotavlja sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo, vključno z regulacijo, cenovno politiko in nadzorom. Pri čemer pa distribucija kot izvajanje te javne službe ostaja na ravni lokalnih skupnosti, ker se je izkazalo za učinkovit in dobro sprejet sistem. zakon, v zakonu ustavno pravico do pitne vode uresničujemo na način, da imajo v mislih dobrobit naših prebivalcev. / nemir V zakonu ustavno pravico do pitne vode uresničujemo na način, da imamo v mislih dobrobit naših prebivalcev tako z vidika dostopa kot stroškov do uporabnika. Prav tako bomo preprečili, da bi z vodooskrbo upravljale tuje multinacionalke, saj je, javne službe oskrbe s pitno vodo ni mogoče več izvajati v obliki profitne koncesije. Na ta način pitna voda ne bo več tržno blago. S tem, ko sprejemamo ta zakon, bo voda za oskrbo s pitno vodo ostala v slovenskih rokah. Država že z Zakonom o vodah ščiti vodne vire, določa prepovedi in omejitve na vodovarstvenih območjih, s čimer upravlja z vodnimi viri, kot zahteva določba 70. člena Ustave Republike Slovenije. Na način diskriminatorno in pod enakimi pogoji omogoča dostop do vode vsem prebivalcem Republike Slovenije. V drugem sklopu govoriva o anomalijah in težavah na terenu. Država dejansko vzpostavlja preventivne preverjanje primernosti in strokovnosti ter nadomestno ukrepanje. dve sliki, če jih lahko pogledamo. Prva govori o tem, kako imamo danes opredeljene stroške omrežnine v Republiki Sloveniji. Čim je bolj temno rdeče, toliko so višje, čim je bolj svetlo, imamo nižje vrednosti. Kot vidite iz te tabele, iz tega prikaza, je razlika danes med posameznimi območji in vodovodi zelo različno. – 13.05 (Nadaljevanje) protiustavno točno in s tem zakonom bomo postavili merila in kriterije, da bodo omrežnine na celotnem območju po enakih merilih in kriterijih vzpostavljene. Drugi slajd, govori pa o vodarinah. Če pogledate tudi tukaj vse, kar je temno označeno, pomeni, da so izgube v teh območjih enormne in to izgubo plačujemo hočeš ali nočeš vsi tisti, ki seveda dobivamo položnice na svojih delih. Vse, kar je svetlejše in belo, pomeni, da so te izgube manjše, čim je bolj temno, toliko večje. Seveda del teh ukrepov ravnamo z ukrepi, ki so, kot so evropska sredstva za obnovo, bom rekel,vodovodov za izgubo, za odpravljanje izgub in povečanje odpornosti in povezavo posameznih vodovodov, delno pa seveda tudi z merili in kriteriji, ki bodo na podlagi tega zakona opredeljeni in dani na skupni imenovalec. Če pogledamo te podatke / nerazumljivo/ sistema v povprečni vodarini posamezni občini, ki prikazujemo na zemljevidu obarvane glede na določene kriterije, lahko opazimo na tem prikazu določene barvi izstopajo občine, kjer so povprečne cene storitev oskrbe s pitno vodo na kubični meter oziroma vodarine med višjimi v državi. Hkrati pa ne moremo mimo dejstva, da nekateri izvajalci oskrbe s pitno vodo v označenih občinah oziroma območjih poročajo precejšnje stroške povezane z vodnimi izgubami. Oskrba s pitno vodo kot omejeno daje naša Ustava posebno težo, ker se država zaveda svoje vloge pri tako pomembnem vprašanju kot je pravica do pitne vode, s tem zakonom uvaja preverjanje primernosti in strokovnosti izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo. Če država pri tem ugotovi, da občine ne ravnajo v skladu s tem zakonom kot ga predlagamo, jim naloži ustrezne ukrepe, da odpravijo nepravilnosti. Če občina teh ukrepov ne bi izvedla in bi zato lahko nastale škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, okolje in finančne posledice za državni proračun, bo država z nadomestnim ukrepanjem sama zagotovila oskrbo s pitno vodo. Ali mi to zvoni, da zaključim? PODPREDSEDNICA MAG. pojasnil, ki sem jih uvodu v tem kratkem moral dati, morda še kasneje kakšno drugo. Ugotavljam, da smo pripravili finančno vzdržen sistem, posvetovali smo se z občinami, uskladili, bo m rekel, z njimi rešitve in pripeljali do razumne rešitve tako v lokalni skupnosti in odgovornost države, ki seveda mora pri tem poskrbeti, da bodo lahko dobro

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, kolegu Tomažu Lahu, izvolite. Hvala predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani minister z ekipo in gostje. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V daljši dopolnilni obrazložitvi je minister za naravne vire in prostor med drugim poudaril, da se s predlogom zakona v zakonodajo prenaša ureditev 70.a člena Ustave, ki ureja pravico do pitne vode, kar predstavlja pomemben korak k odpravi neustavnega stanja v tem delu. Predlog zakona prav tako povečuje učinkovitost delovanja javnih služb oskrbe s pitno vodo iIn odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter izboljšuje obstoječo raven nadzora. In regulacije cen, saj ureditev prenaša iz podzakonske na zakonsko raven. Izpostavil je, da 70.a člen Ustave določa, da oskrbo s pitno vodo zagotavlja država preko lokalnih skupnosti s tem, ko država sprejema ta zakon, ki določa, da oskrbo s pitno vodo izvajajo občine v obliki gospodarske javne službe, država dejansko zagotavlja sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo, vključno z regulacijo, cenovno politiko in ustreznim nadzorom. z zakonom kot oblastvenim aktom države je zagotovljena oskrba s pitno vodo, s čimer pa distribucija kot izvajanje te javne službe ostaja na ravni lokalnih skupnosti, kar se je izkazalo za učinkovit in dobro sprejet sistem. Veljavni zakon o varstvu okolja oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode določa kot izvirni občinski obvezni gospodarski javni službi, predlog zakona pa zgolj sledi veljavni ureditvi glede pristojnosti občin na tem področju, v nadaljevanju je konkretneje predstavil posamezne predlagane rešitve iz predloga 3. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v povzetku njihovega pisnega mnenja izpostavila, da je z ustavno pravnega vidika temeljni namen predloga zakona tudi uskladitev s pravno ureditvijo, kot jo določa 70.a člen Ustave. Ustava v četrtem odstavku tega 70.a člena določa, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. S tem je določeno posebno razmerje med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, zato mora biti z zakonom to razmerje vsebinsko opredeljeno, določena pa mora biti tudi pravna narava in pravne posledice izvajanja teh nalog. Vloženi amandmaji glede financiranja nadzora nad izvajanjem teh nalog deloma sledijo ustavnopravnim zahtevam in v tem delu vsebinsko nadgrajujejo predlog zakona. Izpostavila je, da glede na to, da predlog zakona posega na področje drugih predpisov, morajo biti razmerja do teh predpisov ustrezno urejena in pojasnjena. V takih primerih mora novi zakon vsaj okvirno, vključno z roki, urediti oziroma določiti tudi njihovo uskladitev, vključno z vprašanji njihove uporabe do uskladitve. Preprečiti je treba dvojno urejanje na eni in podnormiranost na drugi strani, ko se določitev podrobnejših pogojev prepušča podzakonski ureditvi brez temeljnih vsebinskih okvirov, ki bi omogočali podrobnejšo ureditev v podzakonskem aktu. Amandmaji koalicijskih poslanskih skupin in njihove spremembe v tem delu v pretežni meri odpravljajo navedene pomisleke in tudi v tem delu vsebinsko nadgrajujejo predlog zakona. V razpravi je bilo izpostavljenih več vprašanj in podanih pripomb, na katere so dodatna pojasnila podali predstavniki predlagatelja. Med drugim so se v zvezi s 57. členom odzvali na opozorila občin z veljavnimi koncesijskimi pogodbami za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo, da naj se ponovno premisli o predlaganem petletnem prehodnem obdobju za iztek veljavnosti teh koncesijskih pogodb, kar bi v praksi pomenile predčasno prekinitev nekaterih obstoječih, takim občinam pa bi to lahko povzročilo dodatne stroške. Pojasnjeno je bilo, da je že od leta 2016 znano, da bo prišlo do uzakonitve oskrbe s pitno vodo izključno preko javnih podjetij torej in s tem nujnost prilagoditve na sistem brez možnosti sklepanja koncesij. Po mnenju predlagatelja je za to petletno prehodno obdobje za prilagoditev na nov način izvajanja javne službe primerno. Poudarjeno je bilo, da imajo trenutno v veljavi koncesijske pogodbe še samo tri občine, od teh se iztečeta leta 2027, ena pa leta 2032. Morebitna finančna pomoč občinam, ki še niso izvedle prehoda iz koncesijskega razmerja s strani države, pa bi po mnenju predlagatelja te občine postavila v neenakopraven oziroma privilegiran položaj napram tistim, ki so ta prehod že izvedle. Po razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev Poslanskih skupin Svoboda in Levica ter nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica Nataša Sukič. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala predsedujoča. Lep pozdrav! V programu Levice smo zapisali, citiram: "Ustavno načelo pravice do pitne vode bomo prenesli v zakonodajo in zagotovili, da bo raba vseh virov pitne vode primarno namenjena oskrbi prebivalstva na neprofitni osnovi šele potem za potrebe industrije in vse ostale potrebe." - konec navedka. Tudi v koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo dokončno uveljavili ustavno pravico do čiste pitne vode z vzpostavljanjem ustreznih sistemov javnih gospodarskih služb za izvajanje te ustavne pravice. zakonom, ki ga sprejemamo se te obljube in zaveze uresničujejo. Pot, ki smo jo do sem prehodili, je bila dolga, zato je treba ponovno spomniti, da se je na vodo v preteklih desetletjih gledalo kot na tržno blago. Priča smo bili velikim pritiskom po privatizaciji vodnih virov s strani korporacij, kot je denimo tudi / nerazumljivo/ izkušnje držav in mestnih oblasti, kjer so nadzor in izkoriščanje javnih vodovodov prevzele zasebne korporacije, so bile slabe. Cena vode se je zvišala, korporacije niso vlagale v vzdrževanje vodovodne infrastrukture, kvaliteta pitne vode je upadala, medtem ko je dobiček zasebnih korporacij rastel. Pritiskom po privatizaciji vodnih virov smo bili priča tudi v Sloveniji. Tudi pri nas se je in se še vedno. v nekaterih občinah oskrba s pitno vodo izvaja preko koncesij, ki so bile podeljene podjetjem v privatni lasti. Cene dobave vode so tam, kjer oskrbo izvajajo privatni koncesionarji, 4. Prihajalo je tudi do tega, da se je prednost izkoriščanja vodnih virov dajala komercialni rabi pred oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Zato smo v Levici skupaj s še nekaterimi drugimi takratnimi in sedanjimi parlamentarnimi strankami, sprožili postopek za spremembo Ustave, v katero smo zapisali pravico do pitne vode ter prednostno oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki ni tržno blago in jo izvaja država preko lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Več let je trajalo, da smo pravico do vode zapisali v Ustavo, še bistveno dlje je trajalo, da smo ustavno pravico prenesli v zakonodajo, ampak s sprejemom tega zakona bo ta krog zaključen. Nova ureditev, ki je pred nami, vključuje bistvene novosti. Konec bo profitnih koncesij za oskrbo z vodo. Oskrbo s pitno vodo bodo izvajala javna podjetja ali javni gospodarski zavodi v stoodstotni občinski lasti ali režijski obrati. Izvajanje oskrbe preko koncesije bo sicer tudi še vedno možno, a za ta namen zakon uvaja neprofitno koncesijo, ki jo je lahko podeljena le javnemu podjetju v stoodstotni občinski lasti, s čimer izključuje vstop subjektov zasebnega prava. Uvaja se tudi način določanja cene javne službe v primeru naravnih in drugih nesreč, ko je motena oskrba s pitno vodo ter kritje prekomernih stroškov, obveznost zagotovitve pitnikov zaradi boljšega dostopa do pitne vode ter večja transparentnost. Se pravi, gre za izrecno prepoved prepuščanja glavnih delov izvajanja javne službe podizvajalcem z namenom večje transparentnosti izvajanja in poročanja o izvajanju javne službe. Novost je tudi, da izvajalec javne službe pripravi program izvajanja javne službe za vsako občino posebej. Predlagana novost bo omogočila občanom boljši uvid do stanja znotraj njihovih občin. V Levici predlog zakona, ki torej zagotavlja, da voda ne bo več tržno blago, ampak da je izključno javna dobrina, dostopna vsem, seveda podpiramo. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nepovezanih poslancev, zanjo kolega doktor Anže Logar, izvolite. Hvala predsedujoča. Spoštovani minister. Načrt za okrevanje kot mejnik za črpanje evropskih sredstev predvideva sprejem zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Namen je bil povečati učinkovitost javnih služb z vidika varstva okolja. Po rekonstrukciji ministrstva za okolje in prostor na dve ministrstvi, na MNVP in MOPE, se je s pripravo tega zakona prekinilo in se je pripravilo zgolj predlog zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Poslanci stranke Socialni demokrati, ministrstvo sprašujemo ali bo za pridobitev sredstev iz načrta za okrevanje zadostoval zgolj zakon, ki pokriva vodooskrbo in čiščenje odpadnih voda. Gospodarske javne službe so namreč tudi vse službe ravnanja s komunalnimi odpadki zbiranje, obdelava, odlaganje, sežiganje, urejanje in čiščenje javnih površin, odlagališča jedrskih odpadkov in ostalo. Glede na predlog, ki je danes v obravnavi, imamo tudi tri konkretnejše pripombe, in sicer v tekstu zakona zaznavamo odstopanja od določil 70.a člena Ustave Republike Slovenije, saj zakon ne temelji na izhodišču, da občine opravljajo dejavnost oskrbe prebivalstva s pitno vodo kot preneseno državno dejavnost, kar izhaja iz četrtega odstavka 70. člena Ustave. Ampak to ostaja na ramenih občin. Prav tako zakon ne določa posebnega načina financiranja in posebnega nadzora s strani države, čeprav gre za ustavno kategorijo. V zakonu je nesmotrno skupno urejanje oskrbe prebivalstva s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode. Z navedenim se pod enakimi pogoji določata dva pravna režima, od katerih en temelji na netržnem izvajanju, to je oskrba s pitno vodo, drugi pa na tržnem izvajanju dejavnosti javne službe. Opozarjamo, da se mora oskrba prebivalstva s pitno vodo, ki je ustavno zagotovljena pravica izvajati na način, da bi imeli vsi prebivalci zagotovljen dostop do pitne vode pod enakimi pogoji, pod pod enako kvaliteto in po enaki ceni. Kar pomeni, da ni dopustno vzpostavljati 5. TRAK: (VP) 13.20 (nadaljevanje) pravne ureditve, ki bi omogočale vzpostavitev različnih lokalnih oziroma občinskih pravnih režimov izvajanja dejavnosti javne službe, na podlagi katerih bi bili državljani postavljeni v neenakopraven položaj. Imamo še konkreten pomislek v zvezi z amandmajem k 46. členu, in sicer sedmi odstavek, kjer piše, da mora občina ali izvajalec javne službe določiti, kateri podatki niso javno dostopni, če dostop do teh podatkov lahko povzroči negativne učinke na nacionalno varnost ali življenje in zdravje ljudi. Namreč ob sedanjih geostrateških razmerah, ko se soočamo s povečanimi varnostnimi grožnjami in tveganji, ko govorimo o varnosti kritične infrastrukture, ki je ključna za delovanje družbe, je nenavadno, da se ta pravica prepušča občinam oziroma lokalni ravni. Za nacionalno varnost mora v prvi meri sistemsko skrbeti država in ne takšnih pristojnosti prenašati na občine. Še v zvezi s 37. členom zakona, o katerem opozarja tudi komisija Državnega sveta. Zakon nalaga izvajalcu javne službe vlogo presojevalca in izvajalca socialne politike. Takšen pristop je nepotreben in nesorazmeren. Država Slovenija ima utečene sisteme socialne politike ter denarnih socialnih pomoči, ki so ločeni od tega sistema. V zakonu je namreč predlagana nenavadna in zapletena rešitev, ki bo posledično povečala plačilno nedisciplino. Izterjava preko sodnih postopkov do ugotovitve plačilne nezmožnosti je predolgotrajna, pot od sklepa oziroma do sklepa o izvršitvi ali morebitni dražbi nepremičnin lahko traja tudi več let, poznavajoč naš sodni sistem, zato je prekinitev vode praviloma edini učinkovit ukrep, da se zmanjša plačilna nedosciplina, nedisciplina oziroma grožnja s prekinitvijo. Socialno šibkim država ponuja pomoč preko instrumentov socialne politike. Socialno šibke skupine uporabnikov lahko zaprosijo pristojni socialni center za poravnavo nastalih obveznosti, trajno nezmožnim pa se tudi ponudi sistemska rešitev. Poslanci stranke Demokrati pričakujemo, da bo ministrstvo ustrezno, ustrezno naslovilo izpostavljene dileme. Kjer gre za zakon, ki ima obveznosti iz načrta za okrevanje, ker se dotika implementacije 70. člena Ustave in ker je večina določil usklajena z deležniki, bomo predlog zakona Demokrati podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Teodor Uranič. Izvolite. TEODOR Spoštovani. Državni zbor je leta 2016 sprejel predlog ustavnega zakona, v katerem je zapisano, da ima v Republiki Sloveniji vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri naše javno dobro, s katerim upravlja država, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in oskrbi gospodinjstev ter v tem delu niso tržno blago, da oskrbo prebivalca s pitno vodo in da vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Ustavni zakon tudi nalaga zakonodajalcu, da v predpisanem roku sprejme vse potrebne zakonske spremembe oziroma uvede zakonske rešitve, katerih cilj je implementacija vsebine ustavnega zakona, v slovenski pravni red. Ob upoštevanju navedene določbe in v luči dejstev, da je področje oskrbe s pitno vodo ter tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode trenutno urejeno v veljavnem sistemskem Zakonu o gospodarskih javnih službah, ki poleg navedenih področij ureja tudi področja energetike, prometa in zveze, komunalnega ter vodnega gospodarstva, področje upravljanja z naravnimi viri, varstva okolja in tako predpisuje zgolj splošne določbe glede načina in oblik izvajanja gospodarskih javnih služb, je bilo potrebno pripraviti poseben področni zakon, ki bo celovito in podrobneje uredil obvezne gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. V luči sprejetega ustavnega zakona predlagana zakonska materija v delu, ki se nanaša na izvajanje javne službe oskrbe in dostopa do pitne vode, ukinja možnost, da bi oskrbo izvajali zasebni profitni izvajalci. Vse oblike organizacije javne službe - javno podjetje, javni gospodarski zavod ali režijski obrat - bodo morale biti v stoodstotni občinski lasti. Z namenom povečanja preglednosti in odgovornosti izvajalcev javne službe predlog zakona tudi določa, da slednji ne bodo smeli oddajati 6. TRAK: (TB) - 13.25 (nadaljevanje) ključnih nalog podizvajalcem. Predviden ukrep bo pripomogel k večji odgovornosti in kakovosti storitev, saj bodo izvajalci neposredno odgovorni za izvedbo nalog. Predlog zakona uvaja tudi posebne zaščitne ukrepe, katerih namen je ohranitev neprekinjene in stabilne oskrbe s pitno vodo najranljivejšim uporabnikom in zaščitne ukrepe na podlagi katerih bo neprekinjena in stabilna oskrba zagotovljena tudi v času kriznih razmer. Predlagana zakonska materija tudi v delu, ki se nanaša na izvajanje storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode prepoveduje dajanje ključnih nalog izvajanja storitev podizvajalcem, kar zagotavlja tudi preglednost in odgovornost pri izvajanju storitev. Z namenom povečanja nadzora nad izvajanjem storitev odvajanja in čiščenja s strani občin se izvajalcem teh storitev določa obveznost priprave ločenega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vsako občino posebej. pravičnega, pravičnejšega obračunavanja storitev za tiste, ki so priključeni na javno oskrbo s pitno vodo, je tudi predvideno, da se cena teh storitev obračuna na podlagi količine porabljene pitne vode. zakona, cilji zakona so tako za zagotavljanje trajnega in nemotenega izvajanja storitev, dolgoročna finančna vzdržnost ter minimalen vpliv na okolje. V Poslanski skupini Svoboda predlagano zakonsko materijo s katero se izpolnjuje zaveze iz leta 2021 sprejetega načrta za okrevanje in odpornost in dokončno uresničuje vizijo osnovnih predlagateljev oziroma pobudnikov vpisa pravice do pitne vode in zaščite vodnih virov, pozdravljamo in podpiramo.

Danes govorimo o pomembni pravici, ki je opredeljena v naši Ustavi, o pravici do pitne vode. Slovenija je bogata z vodnimi viri, ima dober pravni okvir za varstvo vodnih virov, a so ključni izzivi v njegovi izvedbi, nadzoru in prilagajanju na podnebne spremembe. Pričujoči zakon tega žal ne rešuje, ampak še dodatno zapleta. Očitno je, da je država spet prisiljena sprejemati zakon po nujnem postopku, za katerega v tem primeru ni pravne podlage. Saj ne gre za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države. Te finančne posledice bi preprečili, če bi pravočasno poskrbeli za vložitev zahtevkov, opredeljenih v Načrtu za okrevanje in odpornost. Posledično to lahko pomeni neizplačilo tretjega obroka evropskih sredstev v višini 50 milijonov evrov. Ustava poleg pravice do pitne vode opredeljuje še mnoge druge, tudi pravico do socialne varnosti, pa pravico do primernega stanovanja. Ta vlada jih je obljubila 30 tisoč ali morda 3 tisoč, ne, 2 tisoč. Vlada obljublja na veliko, izvajanje pa šepa. Zelo aktualna bi bila za podjetje CSS tudi pravica do dela, predpisana v 49. in 66. členu Ustave. Nisem slišal, da bi kdo iz koalicije citiral Ustavo v tem primeru. Vlada je zgolj iskala izgovore v evropski zakonodaji, zakaj temu invalidskemu podjetju ne sme pomagati. Medtem, ko se v naši soseščini in svetu odvijajo dogodki, ki že vplivajo in bodo v prihodnosti še mnogo bolj vplivali na pravice in nazadnje tudi na življenjski standard vseh nas, Slovencev in Slovenk. Bo naša vlada po določilih zakona, ki bo danes zagotovo sprejet, svojimi akti določala pravila o tem, kje mora v slovenskih občinah stati pitnik. Prav ste slišali. Ta vlada pa ob vsej deklarirani predanosti zagotavljanju oskrbe s pitno vodo ni sposobna rešiti v nebo vpijočega problema kanala C0, ki pomeni veliko potencialno grožnjo za oskrbo s pitno vodo prebivalcev našega glavnega mesta. 350 tisoč ljudem bo lahko z Ustavo zagotovljena pravica kršena zaradi malomarnosti. Pri zakonu, ki ga danes obravnavamo, gre za še enega v nizu ideoloških zakonov, ki rešuje svet z borbo proti privatni pobudi, proti tako imenovanemu profitu, gre za neke vrste nacionalizacijo. Sprašujem se, ali so naslednji na udaru podjetja, ki imajo od države koncesijo za rabo vode, pivovarne in polnilnice pitne vode. Ali ta podjetja lahko ustvarjajo profit 7. TRAK: Na pristojnem odboru nisem dobil odgovora, kdaj in komu je bila v Sloveniji pravica do pitne vode napisana v 70. členu Ustave kršena in kdo je obogatel s to dobrino, ki naj jo država zagotavlja neprofitno? Sprejemamo namreč zakon, ki bo onemogočal dosedanje možnosti tako imenovane profitne koncesije. Zakon določa opustitev teh profitnih koncesij za izvajanje javne službe, oskrbe s pitno vodo in namesto tega uvaja neprofitno koncesijo. Ki je lahko podeljena le javnemu podjetju v sto procentni občinski lasti. Na podlagi predloga posameznih občin in občinskih združenj v Novi Sloveniji z amandmajem predlagamo, da veljavne koncesijske pogodbe prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene. S tem se bodo posledice prehoda na nov način zagotavljanja javne službe oskrbe s pitno vodo vsaj omilile. Ob tem nadomestilo za stroške prehoda na novo obliko izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ne sme bremeniti občin, saj je država s tem zakonom posegla v njihovo delovanje. Zakon tudi prepoveduje prekinitev oskrbe s pitno vodo, če je edini razlog prekinitve nezmožnost plačila stroškov s strani uporabnika. Torej, bo namesto tistih, ki plačevanja ne bodo zmogli, medtem ko imajo pred bivališčem parkiranega Maseratija in proslavljajo s kalašnikovim, izpad moral plačati nekdo drug, kar pomeni, pomeni višanje cen storitve za druge uporabnike. Pozdravljamo sprejem dopolnila, da bo izpad prihodka kril državni proračun, a tudi v tem primeru gre za denar nas vseh. V Novi Sloveniji se zavedamo pomena čiste pitne vode in podpiramo vse ukrepe, ki bodo zaščitili to našo dobrino.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi. Brez vode na našem planetu ne bi bilo življenja in zato je voda naše največje bogastvo. V Sloveniji smo to dejstvo uspešno prenesli neposredno v našo Ustavo, kjer 70.a člen kot ena od osnovnih pravic državljank in državljanov določa dostop do čiste pitne vode. Po 70.a členu so vodni viri javno dobro, pri čemer služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in seveda v tem delu to ni tržno blago. Oskrba prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev se zagotavlja preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi je namenjen izpolnitvi cilja temu ustavnemu določilu in podati trdno in stabilno zakonsko podlago. Predlog zakona dostopa dostop do pitne vode v skladu z Ustavo opredeljuje kot javno dobro in prepoveduje vstop zasebnih subjektov v slovensko zabavno omrežje pitne vode. Komercialni interesi slednjih bi lahko v primeru neugodnih tržnih razmer ogrozili kakovost in tudi dostopnost oskrbe za državljane. Predlog zakona utrjuje vlogo občin kot edinih in odgovornih izvajalcev javnih storitev dostopa do čiste pitne vode. S tem se vzpostavlja jasna in pregledna hierarhija odgovornosti, ki bo občinam omogočila, da učinkovito varujejo in nadzorujejo kakovost javnih storitev, kar je ključno za zaupanje javnosti in dolgoročno varnost naših skupnosti. Med razpravami smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov v sodelovanju s predstavniki slovenskih občin izpostavili tudi nekatere konkretne pomisleke, ki so bili večinoma ustrezno naslovljeni v amandmajih. Prvi pomislek se je nanašal na določbo o mesečnem obračunavanju storitev, torej 24. člen. V nekaterih občinah so zaradi posebnosti lokalne geografije in tudi lokalne poselitve v praksi izpostavili dogovor med izvajalci in uporabniki, kjer računi niso bili nujno izdani vsak mesec, temveč na trimesečno ali štirimesečno obdobje. S tem ni nič narobe, dokler so obveznosti ustrezno urejene in izpolnjene. Amandmiran zakon ohranja to prilagodljivost. Drugi zelo pomemben vidik, ki smo ga izpostavili med pogajanji in usklajevanji, se nanaša na način odzivanja na neplačilo računov za vodo, kar določa 37. člen predloga zakona. Čeprav imamo vsi državljani in državljanke pravico do čiste pitne vode, nam ta pravica nalaga tudi dolžnost. Odgovornega gospodarjenja s tem bogastvom. Potratna poraba bi pomenila, da z našim bogastvom ravnamo na zapravljiv način. Čeprav dostopa do vode ne smemo ukiniti nikomur morajo obstajati omejitve tako na preveliko trošenje brez razloga kot tudi na neplačevanje 8. Amandmiran predlog omogoča, da se po štirih neplačanih računih za vodo oskrba pitne vode gospodinjstvom začasno zmanjša na minimalno raven, ki je potrebna za življenje. Voda takšne gospodinjstvu sicer ne bo popolnoma omejena, vendar bo ta omejitev onemogočila zastonjkarstvo in zlorabo z Ustavo določene pravice. Če ne plačila s sodnimi postopki ne bo mogoče izterjati, pa bo upravljavec dobil terjan znesek, plačan iz državnega proračuna. Tretji kritični izziv, ki smo ga naslovili med usklajevanji, se nanaša na prehod iz koncesijskega sistema, kot je navedeno v 57. členu. Predvideno petletno prehodno obdobje je vzbudilo zaskrbljenost, saj bi lahko privedlo do predčasne prekinitve obstoječih koncesijskih pogodb in posledično povzročilo dodatne finančne in organizacijske težave za občine. Amandmiran predlog zagotavlja, da se prehod prilagodi dejanskemu izteku obstoječih pogodb, obenem pa se občinam, ki so še v fazi prehoda, naloži tudi ustrezna finančna podpora s strani države. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Poslanska skupina Socialnih demokratov je idejo in namen tega zakona sprejela, vendar smo v želji trajne in stabilne zakonodajne ureditve ustavno določene pravice do čiste pitne vode na pogajanjih jasno in glasno predstavljali tudi interes občin, ki predstavljajo interes vseh uporabnikov, da se pravzaprav izbrusijo podrobnosti, ki vplivajo na končne uporabnike. Zakon, ki je tukaj pred nami, bo občinam kot nosilcem javnih služb omogočil, da razpolagajo z jasnim in celovitim zakonskim sistemom ureditve dostopa do vode. Želimo si, da bodo državljani svojo v Ustavi dano pravico izkoriščali brez dodatnih obveznosti. Dopolnjen predlog zakona bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in o vloženih amandmajih. Najprej dajem v razpravo 3. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za razpravo. In naj še povem, da bomo po ustaljeni parlamentarni praksi pri tem členu dopustili splošno razpravo. Naprej pa prosim, da se omejite na posamične člene, prosim za prijave.

Najprej ima besedo kolega magister Dejan Kaloh, izvolite. MAG. za besedo. Z Zakonom o oskrbi s pitno vodo se končno zakonsko ureja z Ustavo določena pravica do pitne vode in v zvezi s tem seveda se prepoveduje izvajanje oskrbe prebivalstva na podlagi profitne koncesije. Jaz sem si zdaj pogledal mnenja posameznih občin, tudi iz mariborske občine je prišlo kar nekaj pripomb. Mi smo pred kratkim imeli ravno v parlamentu razpravo, kako je v naši državi, spoštovani minister, vse preveč normirano s predpisi. In tukaj jaz verjamem, da ste si vse deležnike s strani lokalne samouprave pogledali. Jaz prihajam iz Maribora, kot državni sekretar. Andrej Rajh me je predvsem zmotilo, da kar na določenih mestih seveda piše, da ali gre za nerazumne določbe, da so dodatne akte, zdaj v prvi verziji je minister podrobneje določal vsebino načrta za povečanje stroškovne učinkovitosti pri recimo 17. členu, potem se je spremenilo v Vlado, tako da občine so malo zbegane v zvezi s temi določbami. Jaz upam, da boste kasneje tekom razprave tudi povedali, če so zdaj te bojazni s strani lokalne uprave pomirjene, ker se seveda bojijo, da se v tej poplavi dodatnih predpisov ne bodo znašli. Zdaj tudi glede cene vode je v korelaciji s tem, ker če bo zdaj recimo itak, kot sem rekel, je polno birokracije. In zdaj, če bodo ti predpisi še dodatno čezmerno obremenili izvajalce javne službe z nekimi postopki, recimo, da bodo neke dodatne zaposlitve potrebne, bo se to seveda poznalo na ceni vode. Tako da, spoštovani minister, tukaj vas potem nekako prosim za pojasnilo uvodoma. Drugače, slišali smo, da pitna voda je seveda javno dobro v tem segmentu, ne sme biti tržno blago in bom seveda

Nove Slovenije, ki govori, da se te veljavne koncesijske pogodbe nehajo veljati s potekom časa, ne pa s petimi leti, kot sam zakon opredeljuje. Toliko, hvala. Hvala lepa, besedo ima kolega Predrag Baković, izvolite. PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala še enkrat, spoštovana podpredsednica. Seveda bi rad izpostavil še nekaj stvari, kar se tiče mojega osebnega pogleda na to. Omenjena novela, ki je danes pred nami, ki jo imamo na mizi, ureja pomembno področje tako lokalnih skupnosti in seveda tudi končnih uporabnikov, torej vseh ljudi in razumem, da so nekatere spremembe tukaj nujne, zlasti za tiste, ki implementirajo evropske evropske uredbe. in se pravzaprav že mudi. Je pa tudi nekaj takih sprememb oziroma določb, ki imajo dober namen. V to sem trdno prepričan. Nisem pa ravno prepričan, kako se bodo obnesle v praksi in tu pričakujem od Vlade, da če se bodo pokazale kakšne anomalije, da bo zelo hitro in učinkovito posegla v to, in da se bodo te zadeve tudi odpravile, če bomo ugotovili, da nekje nismo zadeli tisto, kar smo želeli. seveda podpiram tudi vse, kar pomeni boljše za končnega uporabnika, hkrati pa je potrebno seveda vzpostavljati, izpostaviti tukaj tudi opozorila občin, ki trdijo, da so zaradi podfinanciranosti primorana namenska sredstva, ki so tukaj opredeljena, trošiti nenamensko. Ravno danes berem, da je mariborska občina sprožila ustavno presojo zakona o financiranju občin, ker menda v Mariboru že leta so pod financiranje in naj bi bilo tega že celo za 35 milijonov evrov. Zato je tukaj apel, ne ministrstvo, tukaj Ministrstvo za naravne vire in prostor niti ni tisto, ki je pristojno za to, pa vendarle, če zadevo malo širše pogledamo, je tukaj potrebno nasloviti tudi ta apel Vladi, da če želimo urediti, namensko urediti, bi rekel, rabo teh sredstev za oskrbo s pitno vodo. Seveda je potrebno urediti tudi problem podfinanciranosti, ker to je vse skupaj v paketu in verjamem, da občine so tiste, ki na nek način v praksi udejanjajo vse to, kar mi tukaj, kar mi tukaj določimo in jasno se lahko pokaže ena anomalija na eni ali na drugi strani. Seveda pa se zahvaljujem na tem mestu Ministrstvu za operativnost in tudi za tvorno podporo. Zlasti imam v mislih 37. člen. Ta 37. člen je pomemben za področje jugovzhodne regije, Dolenjske, kjer se, bom rekel, tisti, ki upravljavci, ki upravljajo s pitno vodo, srečujejo z bolj problematično plačilno nedisciplino kot sicer, verjetno kje drugje v Sloveniji. Kar pomeni, da, kar pomeni to, da je, vemo, da Ustava določa, da nihče ne sme, imajo vsi pravico do pitne vode in tudi v primerih neplačilam, torej štirih neplačil. voda res da ne sme izklopiti, se pa lahko omeji na tisto količino, ki jo določi, mislim, da Nacionalni inštitut za javno zdravje. Hkrati seveda je potrebno izvesti vse sodne postopke, kar se tiče izvršbe in poskus plačila. v kolikor pa to ne bo mogoče izterjati in pri nas na jugovzhodu je kar tega precej, da se ne da to izterjati, potem pa v tem primeru to pokrije država, torej iz državnega proračuna, kar seveda pozdravljam in se zahvaljujem za te spremembe. Toliko z moje strani. Jaz upam, da ta novela, ki bo zaživela, da ne bo povzročila kakšnih večjih problemov in še enkrat, če bo, pričakujem, da bomo zelo hitro odreagirali. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima minister, izvolite gospod Jože Novak. Hvala lepa poslancem za to pozornost in opozorila v zvezi z zakonom oziroma tudi z izvedbo zakona, ki seveda posredno, bom rekel, to pomeni. Jaz bi najprej povedal, da ko sem dobil razne osnutke zakonov na mizo, praktično nisem videl ne začetka ne konca, toliko je bilo nejasnosti okrog določb Ustave in izvedbe. Potem sem se pa temeljito posvetoval v dveh javnih razpravah, tako z občinami kot Gospodarsko zbornico in sem temeljito prisluhnil, tako da so večina teh vprašanj, ki ste jih danes naslovili, z njimi potem tudi usklajene, bile so pa take, kot ste jih navedli na začetku.

Zakon ne govori o tem, da je treba te profitne, bom rekel, podjetja, ki zdaj odpravljajo, in to nič ne rečem, marsikdo tudi dobro, nacionalizirati ali kaj z njimi početi. Preprosto do izteka koncesije večina njih seveda tudi prekine, bom rekel, ta dejavnost in občina, tiste tri skupine občin, ki ima, mi imamo samo še tri koncesionarje na ta način profitne, pač ustanovijo bodisi svoje lastno javno podjetje ali režijski obrat ali pa, to, kar smo določili s posebno določbo, lahko sklenejo pogodbo o izvajanju oskrbe s pitno vodo z javnim podjetjem druge občine. Na ta način smo v tem javnem krogu ostali tudi za kakšno manjšo občino, ki bi se, bom rekel, spravila na kakšno sosednjo stvar. Na vprašanje ali je ta zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode dovolj odgovor: kar se zakonov tiče, da. Zato, ker smo bili na ta del opozorjeni s strani komisije, ki se nanaša samo na zagotavljanje pitne vode in ureditev kanalizacije, če skrajšam besedo. Istočasno smo imeli pa kar veliko število raznih odločb Računskega sodišča in drugih sodišč, da smo lahko potem morali nekatere rešitve, gospod Kaloh, žal prenesti v zakon. In smo bili tukaj zelo previdni, da smo kriterij postavili zakon s podzakonskim aktom, ki ga bomo pa delali spet skupaj s taisto skupino aktivnih občin, vseh teh ZOS-ov, ZBOS-ov in vseh ostalih, tudi zbornice, tudi ustrezno dopolnili, malo menjali, dejansko samo izboljšali, da bodo merila bolj jasna. Drug kriterij, ki ga pa imam, je pa dovolinska, dovolninska uredba, ki pa jo računam dati še v prihodnjem tednu že v javno razgrnitev razpravo, ki pa določa enaka merila in kriterije tudi za dovoljenje za uporabo, bom rekel, vode po enakih merilih, ki je tudi tukaj bil kriterij, da je treba postaviti državne kriterije za vse enako. Zdaj, v osnovi lahko povem, da je, da je glede razumevanja, ki smo ga skupaj s službo za zakonodajo Državnega zbora in ostalimi pravniki raztolmačili to ustavno določbo, je, da se ne prenaša naloga na občine, ampak da je to izvorna pravica občin, da je to posebna naloga in je sui generis v tem zakonu rešena drugače kot so ali prinesene ali pa izvorne pristojnosti je izvorna pristojnost občine, vendar s pomočjo države, ki ima nalogo poskrbeti za strokovnost in nadzor nad tem delom. In smo s tem dobili tudi kar velik paket aktivnosti, ki jih bi jih morali že prej urejati, pa je žal v državi bilo vedno nič zaposlenih, da bi se s tem ukvarjali in so bile občine prepuščene sami - zdaj niso več. Nadalje v 14. členu smo bistveno dodali tudi vire za financiranje, bom rekel, tega, poleg osnovnih, že znanih virov, predvsem poznamo komunalne prispevke, poznamo pripravo, bom rekel, posameznih teh območij zazidalnih in drugih, kjer lastniki plačajo priključke, priključke ki so seveda na ravni občine še vedno na ustrezen način, bomo tudi merila uskladili, imamo pa naprej določbo, da bomo poskrbeli za to, da se bodo te sanacije, ki so se začele, zagotavljale tako z viri Evropske unije, ki jih imamo na razpisih, kot tudi z razpisi državnimi sredstvi. Tudi to zdaj uvajamo, kar je bilo seveda ključno opozorilo za ta del. Vendarle istočasno pa v osnovi, ko opredeljujemo merila in kriterije za omrežnine, določamo, bomo določili s predpisom tudi ena enotna merila za omrežnine, ki pa morajo biti seveda take, da se lahko amortizira vodovod v določenem času 30 let, 15 let, odvisno od tega, tudi amortizira. Kar pomeni, da ne bi uspelo več biti drugih stroškov, morali sami sebe, bom rekel, obnavljati. In bo darina, ki pa pomeni samo dejanske stroške brez pribitkov ali česarkoli drugega. Gospod poslanec Logar je tudi pravilno postavil ali s tem zagotavljamo enotna izhodišča. Da. Mi smo se dogovorili in imamo 11. TRAK: vodovodi, zdaj govorim pa s strani države. Se pravi črpanje iz virov pitne vode, se pravi iz varovanih območij, dobili pod enakimi pogoji. Seveda, različen je pa strošek omrežnin in stroškov vode na posameznih območjih. občin ali regij, ki pa so lahko seveda samo stroškovne in neprofitne. V tem je pa seveda razlika, da bo morda cena na obali malce drugačna, kot bo seveda nekje v Prekmurju ali kaj obratno, ker bodo stroški, se pravi, bom rekel, tam različni. Skratka, vir pitne vode in koriščenje litra je pa po najnižji možni ceni. Mi bomo anomalijo, ko lahko dobijo tisti, ki uporabljajo vodo za stekleničenje, včasih dobijo celo nižjo pristojbino, kot je vir, bom pitno vodo na pipi, bomo zdaj uravnovesili na ta način, da bo najnižja strošek za pitno vodo, od tega naprej bodo pa drugi koristniki imeli seveda sorazmerje, bom rekel, seveda stvar zaradi tega, ker je prednost oskrbe s pitno vodo. Tudi 46. člen smo uskladili z Ministrstvom za obrambo in z vsemi ostalimi. Mi imamo kritično infrastrukturo na vodovodih, samo ljubljansko in mariborsko območje po kriterijih, ki je tam določen, po velikosti in drugim. In mi smo se dogovorili, da noben od podatkov o kvaliteti in količini ne bo javen, gre samo za podatek o trasah o trasah vodovodov in raznih naprav na vodovodih, ki pa seveda morajo biti znani tudi zaradi tega, ker segaš v zemljišče, da jih ne preorješ ali ne ali pa ne pozidaš(?), prideš tudi do njih in da je ta podatek javen. V tem kontekstu je zdaj odpravljena tista določba, da je treba določiti merila in kriterije, ampak bodo samo v podatkih za zbirni kataster javne infrastrukture samo ti tehnični podatki, ki so, bom rekel, javni in ne bodo nič pod vprašaj postavljeni, ne tako ne drugače. Tudi 37. člen smo na podlagi vaše razprave poslancev, pa tudi, če hočete, občin, popravili tako, kot je bilo ugotovljeno. Plačilna nesposobnost je seveda zdaj Ustava prinesla nazaj, da je vsem treba zagotoviti pitno vodo na tem delu in da seveda bo ta izterjava še vedno potrebna, kar imate prav, bo nek strošek ali pa nek postopek, vendarle, v kolikor ne bo izterljivo, plača država potem na podlagi teh meril in tega. Meni je žal, da smo malce, bom rekel, postavili z več vidikov, ampak skupen konsenz je bil, da je vendarle potem na ta način dana. Tudi, ko bomo imeli predpise, tudi, ko je kolegica vaša spraševala o piknikih, tudi tam bomo predpis tehničnem, kar je seveda možno, dali tudi tam števec gor in da bo tudi tam regulirana stvar, ker drugače bi lahko prihajalo do zlorabe, da je zastonj voda, pa bo en pripeljal velik kamion ali pa cisterno in natočil zastonj vodo, drug bo plačeval. Seveda, tudi to smo se dogovorili, da bomo ustrezno preprečili in seveda pitniki ne bodo v tistih krajih, kjer imajo pitno vodo zagotovljeno. To bo prihajalo predvsem v tistih območjih, kjer seveda ni ta možnost. Pa še nekaj, nismo uredili, da tudi zasebni vodovodi, kajne, in drugi, bom rekel, na nek način pa morajo izpolnjevati pogoje, da imajo ekonomičnost in kvaliteto vode zagotovljeno in da morajo izpolnjevati predvsem predvsem tisti, ki se vsaj 50 zasebnikov skupaj, morajo imeti kvaliteto, kot je kje drugje in na ta način mislim, da bo tudi ta del rešen. Zdaj, ja, res je, imamo pitno vodo regulirano, kot je poslanec prej ugotovil, z zakonom samo za pitno vodo. In v tem delu smo te opravila, ki jih imamo posebej, bom rekel, opredeljena kot državna, seveda vezane predvsem na pitno vodo. Pri kanalizaciji pa mi povezujemo zadevo, da je vendarle to povezan sistem, če je nekje tudi koristiš, tudi spuščaš vodo tam(?), vendarle tega nismo posebej regulirali in tam je teoretično možno imeti še vedno profitne, bom rekel, te koncesije naprej. Ampak jaz mislim, da s časoma, glede na to, da imamo samo še tri skupine takih, da bodo tudi tukaj racionalizirali svoje delo in da bo povezano na en celovit način, kamor bi tudi bilo. Iz tega naslova je tudi moja skrb, ki pa bo najbrž segala, zlasti v Zakon o vodah, ki pa moram povedati, glede na to, da sem, kako že, sedemletno, devetletno zamudo tega končno spravil skupaj od vseh ostalih, ki so bili pred mano, ni šlo,

Če ne, bomo pa vsaj nastavili strokovne podlage, da se v naslednjem mandatu tudi to temeljito prediskutira. In seveda po neki daljši razpravi tudi, bom rekel, to ustrezno reši. O konkretnih primerih pa ne govorim zato, ker se ne opredeljujem dokler so postopki seveda v teku in seveda morajo tudi svoje delo, bom rekel, opraviti. Na podlagi vseh teh zadev moram povedati, da sem zadovoljen. Razumem jaz tudi to, da je seveda veliko amandmajev prišlo na račun ureditve teh pravnih ureditev, ki so dejansko nomotehnične in druge narave. Ampak verjemite mi, s takim krogom, kot smo se zdaj lotili, da skupaj z občinami in zbornico in ostalimi delamo, želim tudi naprej delati in da bomo na ta način zagotovili, da bo ta krog narejen. Nas pa čaka krepko delo. In hvala za vaše priporočilo, gospod Kaloh in vsi ostali, ki ste navedli tudi to. Bodite razumni v teh merilih, ki bodo šli v podzakonske akte in pa izboljševati merila in tudi uredbo Medo in vse ostale, kjer se določijo metodološke in druge zadeve. na veliko po sprejemu zakona sledi tudi to in upam, da jih bomo večino imeli letos pripravljene, zakonski rok smo si pa tako ali tako skrajšali na eno leto in to je tudi komisija sprejela, da jih na podlagi tega po uveljavitvi tudi v čim krajšem času pripravimo. Hvala lepa.

Besedo ima kolegica Iva Dimic, izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister!. Pozorno sem poslušala vašo predstavitev, tudi videla projekcijo, kako imate Slovenijo razdeljeno In kje so najvišje izgube. Lahko govorim, da so najvišje izgube na področju, tam, kjer je seveda tudi najvišji problem z dostopom do pitne vode, to je Primorska, Notranjska regija in pa Obalno kraška. V preteklih letih se je naredilo novo zajetje seveda v Malnih pri Planini in gre potem preko Postojne do obale in še vedno so tam največje izgube. Mislim, da je voda dragocena in da bi bilo prav, da z dodatnimi finančnimi viri. Občine tudi na to opozarjajo, da so podhranjene, da za to področje praktično že kar nekaj let ni razpisov, da bi se lahko opremile in posodobile vodovode. Da se nenazadnje tudi za to področje, ki nastaja, problem še posebno v turističnih mesecih, naredi neka, mogoče celo neka izjema in da se zagotovi, da se vodovodno omrežje posodobi in da se izgube zmanjšujejo. Jaz prihajam iz občine, kjer smo praktično postrgali vse, kar je mogoče in vložili v izgradnjo in posodobitev komunalne infrastrukture, se pravi tudi vodovoda, pa vendarle mislim, da to vsaka občina ne bo mogla narediti. Jaz prihajam iz Cerknice, mogoče je ta občina nekoliko večja in smo šli zavestno v te projekte. poglejte, projekti na področju sociale, družbenih dejavnosti, športa so praktično za stale v tem proračunskem letu. In to ni prav. In tukaj seveda pričakujem vas kot ministra, da boste bolj, bom rekla, zagnano pristopali k temu, da se te vodne izgube na tem področju obalno kraške, Primorsko-notranjske regije zgodijo. So še posamezne občine po Sloveniji. Vendar tukaj je cela masa in tukaj je tudi, bom rekla, v poletnih časih res, res velika težava z dostopom. In vprašanje kako in koliko bodo lahko še te Malni zgodi, zmogli, da bodo polnili Rižanski vodovod. To so že desetletja težave in žal ugotavljam, zdaj videla, res sem bila presenečena nad to sliko, da zadeve še vedno niso posodobljene, niso obnovljene in da še vedno so še vedno, kljub temu, da dovajamo novo svežo vodo iz drugih krajev, še vedno tam beležimo največje izgube. Seveda gre naš amandma, ki ga je vložila Nova Slovenija v smer, da se posameznim občinam seveda na podlagi tudi Združenje občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije,

ostaneta dve ali tri občine še v tem. Se mi zdi, nekako tudi z vidika sklenitve koncesijske pogodbe nekaj normalno, tudi iz vidika pričakovanja in zavez, da se te koncesijske pogodbe stečejo po po normalni poti - saj ne ostane več veliko let, ampak prav pa je, da se ne prekinjajo, ampak da se naravno stečejo. Mislim, da bo imela tako občina možnost in pa tudi koncesionar možnost priprave potem na neko drugačno obliko poslovanja ali pa na neko drugo obliko, mogoče tudi pravno sodelovanja. Skratka, želim si, tako kot ste rekel 14. člen, kako se bo financiralo - želim si, da kot ministrstvo zagotovite več razpisov, bolj dostopne razpise, da se občine, ki imajo težavo z izgubo vode lahko prijavljajo in da računajo, da bodo v roku leta, dveh, treh te izgube odpravile. To je dobro za vse nas, tudi za Slovenijo in za celotno dostop do pitne vode, ki je seveda zapisan v Ustavi. Hvala lepa.

na tem področju. Glavni cilj je natanko to, kar ste rekla, najprej zmanjšati vse izgube, priti na razumno raven - to je tisto minimalno omejeno -, zaradi tega, ker je škoda, da te vode toliko odteka. Če seštejem samo primorsko regijo, imate prav, če štejem od Postojne navzdol, pa še Kras zraven, pa to skupaj izteče iz vodovodov več kot kraški vodovod, pardon, se opravičujem, več kot v obalni vodovod, Rižanski vodovod, načrpa letno. izguba je toliko kot je eden, bom rekel. V tem delu in moram povedati, da za obalo je predvidenih 92 milijonov evrov za bodisi za zmanjšanje izgub ali pa začenši z zmanjšanjem izgub za povečanje akumulacij, ki jih imajo verjetno, zaradi pričakovanja večjih obdobij suš in pa preveč vode, da se bodo povečale in tudi za povezovanje vodovodnih sistemov med sabo. Ključno, tako na predlog poslancev kot tudi teh obalnih in teh primorskih občin je projekt stekel in mislim, da bodo večina, bom rekel, teh stvari že v tem razpisu opravili. Sva pa z ministrom za kohezijo poskušala tudi v Evropi prepričati in upam, da bo to šlo naprej, da bo vsaj še en razpis Evropske unije šel naprej tudi v ta del. Imamo pa eno veliko nalogo. In sicer, moramo najprej, bom rekel, poskrbeti za tista območja, kjer so na 2000 enot, in niso se javile vse občine k temu, jaz zdaj sledim temu, da bi rad zmotiviral še preostale občine, ki se niso v Sloveniji še javile za to: zakaj Evropa pravi, ne bomo vam dali sredstev, dokler teh ne poštimate -, potem boste pa lahko tudi manjše izpod 2000. Ampak cilj nam ostane tudi za te, ker smo specifična, specifična dežela in imamo podeželje veliko, kjer je izpod 2000. Jaz upam, da bomo tudi te naslavljali v tem delu. Bistveno je pa to, da v tem času, tudi zdaj, ko nas tudi predstavniki občin in ostali poslušajo, pripravimo dokumentacijo za to, da smo pripravljeni za izvedbene projekte tudi v tem in tudi v naslednjem obdobju. Tako da, ja, skupaj z delno zakonodajo, delno pa z aktivnostmi, kot ste predlagali, mislim da bomo bistveno izboljšali sistem. Imamo pa kar veliko dela, da pridemo v tem obdobju do tega, da bomo rekli, da imamo

Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 7. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 11. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanskih skupin Svobodna levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 15. člen ter amandma Poslanskih skupin Svobodna, Levica, želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 32. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 33. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 38. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 40. člen ter amandma poslanskih skupin Svobodna in Levica. Želi kdo razpravljati? zatorej zaključujem razpravo. V razpravo dajem 41. člen ter amandma Poslanskih skupin Svobodna levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 42. člen ter amandma Poslanskih skupin Svobodna levica, želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 43. člen ter amandma Poslanskih skupin Svobodna levica, želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 46. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 48. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 51. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 52. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda in Levica, želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 53. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda in Levica, želi kdo razpravljati?

Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 57. člen ter amandma Poslanske skupine NSi. Želi kdo razpravljati? Hvala lepa, želi še kdo, razen kolega Kaloha potem? Izvolite, magister Dejan Kaloh, imate besedo. Predsedujoča, hvala lepa. Bom ti 2 minuti še do konca porabil, ker se mi zdi ključno podčrtati poudarke iz tega amandmaja. Zdaj, spoštovani minister je dejansko pravilno ugotavljal, da oskrba s pitno vodo je seveda izvorna pristojnost občine, ampak ta paket aktivnosti države, ki sedaj naslavlja čez ta zakon tudi občine, sem jaz absolutno za to, da se te dodatne finančne obremenitve, ki bi lahko nastale, kot sem dejal, zaradi tega petletnega obdobja, da poslanci podpremo ta amandma, ki pravi, da šele koncesije preneha s potekom časa, kolikor so določene. Tudi prej je kolega Predrag opozoril na to, da je pred dnevi bila s strani mariborske občine na Ustavno sodišče vložena zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti iz zakona o financiranju občin, ker vsi vemo, da dejansko striže, med tem, kadar je država, pa med zakonsko predvidenimi nalogami, že skoraj 35 milijonov. Jaz res nočem kot občan Maribora, da bi še zdaj čez te zakone, ki dejansko se na nek način država s tem zakonom posega v delovanje občin oziroma javnih služb oskrbe s pitno vodo, da ne bi res potem še bile občine kot je mariborska, ki ima ogromno število nekih nalog, po drugi strani država ne prinaša dovolj sredstev in to vodi dejansko v podfinanciranost občine, konkretno Mestne občine Maribor. Tako, da tukaj res naprošam poslance, da ta amandma Nove Slovenije podprejo, ker se mi zdi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

Dijaki zaključnih letnikov boste lahko tudi septembra dobili subvencionirane vozovnice za vlak in avtobus. Tema ni nova, a tudi že dolga leta ni urejena. Letos se približujemo zadnjemu septembru v tem mandatu in želim si, da bo tokrat zadeva za dijake urejena. O potrebi ureditve področja že več let opozarjajo dijaške organizacije, tema pa je bila ponovno izpostavljena na okrogli mizi o trajnostnem prometu, ki jo je organiziral praktikant v okviru septembrske prakse za mlade, to je praksa, ki jo gostim vsako leto v okviru svoje poslanske pisarne, nato se je angažiral podmladek Gibanje Svoboda mladih. Tam so te ideje, večletne ideje prelili v zakonsko besedilo. Ponosna sem na delo naših mladih pravnikov. Torej pred vami je besedilo, ki omogoča, da bodo dijaki cel čas svojega statusa lahko koristili subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Vemo, da v mesecu septembru po srednji šoli počnete različne stvari, da se pripravlja, pripravljate na tisto naslednje obdobje v svojem življenju in to obdobje vam želimo olajšati. Hvala koaliciji za sopodpis, hvala vsem poslankam in poslancem na Odboru za enotno podporo. In verjamem, da bomo tudi danes ta zakon podprli in s tem septembra dijakom in dijakinjam omogočili, da bodo trajnostno mobilni po subvencioniranih cenah.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 Hvala, predsedujoča. Spoštovani predstavniki ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Predstavnica predlagatelja je v uvodni dopolnitvi, obrazložitvi izpostavila, da v predlogu zakona ključno spremembo predstavlja subvencioniranje dijaških vozovnic tudi v mesecu septembru, po tem, ko dijak že zaključi srednjo šolo. Takrat imajo namreč bivši dijaki še vedno status dijaka, vendar zaradi zakonske anomalije v tistem mesecu trenutno nimajo pravice do subvencioniranih vozovnic za javni potniški promet. Poudarila je, da problematika ni nova oziroma je neurejena že vrsto let, o potrebi po ureditvi tega vprašanja pa že več let opozarjajo dijaške organizacije. Številni dijaki, zlasti tisti, ki nadaljujejo izobraževanje na fakultetah, imajo v mesecu septembru po koncu srednje šole številne obveznosti, predlagana sprememba pa jim bo z vidika stroškov zagotovo ob tem predstavljala določeno olajšanje. Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo je poudaril, da Vlada podpira predlog zakona, ob tem pa zlasti pojasnil še razloge za spremembo prehodne določbe 54. člena. V praksi se je namreč izkazalo, da je enoletno prehodno obdobje, ki se izteče 3. aprila 2025, za pridobitev ustrezno predpisane višje izobrazbe za nekatere člane komisije za pridobitev temeljne kvalifikacij za voznika iz spremenjenega 37. člena in nekatere člane komisije za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza iz spremenjenega 23. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, prekratko. Članov komisije, ki navedenih novih pogojev glede izobrazbe ne izpolnjujejo, bi zaradi tega članstvo v komisiji prenehalo, s tem pa bi prišlo do neupravičenega posega v njihove obstoječe pravice, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Zaradi tega je potrebna sprememba določbe, s katero se bi omogočilo ustrezno prehodno obdobje. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je iz njihovega pisnega mnenja zlasti izpostavila opozorilo, da se s spremenjenim 54. členom

komisije dopustna le v primeru, če bi vsi člani te komisije zahtevane izobrazbene pogoje izpolnjevali že v času uveljavitve novele, saj bo v nasprotnem primeru prišlo do posega v njihov pravni položaj, kar je tudi sporno z vidika načela pravne države iz 2. člena ustave. Izpostavila je, da bi bilo treba preveriti, kako je z izpolnjevanjem izobrazbenega pogoja obstoječih članov in če ga vsi ne izpolnjujejo, pustiti možnost, da ga izpolnijo do izteka veljavnega enoletnega prehodnega obdobja oziroma prehodno obdobje določiti tako, da bo nov izobrazbeni pogoj mogoče izpolniti. Poudarila je, da se z amandmajem k 2. členu prehodna ureditev spreminja na način, da se za člane komisij obdobje podaljšuje do 31. januarja 2028, kar pomisleke iz mnenja Zakonodajno-pravne službe ustrezno odpravlja. Brez razprave je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za naslov poglavja Prehodna in končna določba ter k 2. in 3. členu in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. HOT: Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo, magistru Andreju Rajhu, izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, cenjene poslanke in poslanci. Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestnem prometu, ki ga je v obravnavo vložila skupina poslancev. Vsebuje pa spremembo 114.č člena Zakona o prevozih v cestnem prometu ter spremembo prehodne določbe 54. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Sprememba 114. člena se nanaša na obdobje koriščenja subvencioniranega prevoza potnikov in je v pristojnosti MOPE. Sprememba podaljšuje možnost koriščenja subvencionirane vozovnice za dijake zaključnih letnikov, dokler imajo ti status dijaka. Spoštovane poslanke in poslanci! Lani ste v Državnem zboru na predlog ministrstva sprejeli spremembe zakona o pravilih v cestnem prometu. Letos zakon ponovno odpiramo v 2. členu, s katerim spreminjamo prehodno določbo 54. člena. V praksi se je namreč izkazalo, da je enoletno prehodno obdobje za pridobitev ustrezne predpisane višje izobrazbe za nekatere člane komisije za pridobitev temeljne kvalifikacije voznika iz spremenjenega 37.a člena in nekatere člane komisije za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza iz spremenjenega 23. člena prekratko. Za omenjene člane, ki navedenih novih pogojev glede izobrazbe ne izpolnjujejo, bi zaradi neizpolnjevanja pogoja tako imenovanje v komisijo prenehalo in bi posledično prišlo do neupravičenega posega v njihove obstoječe pravice. Zaradi tega je potrebna sprememba določbe, s katero se bo omogočilo ustrezno prehodno obdobje za pridobitev ustrezne izobrazbe. Lani smo v zakonodajnem postopku s strani Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora bili na to opozorjeni, da je rok za prilagoditev ustrezne predpisane višje izobrazbe prekratek, saj bi lahko za posamezne člane trenutne komisije, ki novo predpisanega pogoja ne izpolnjujejo, prišlo do neupravičenega posega v njihove obstoječe pravice. Slednje pa se je za nekatere člane komisije po sprejetju zakona tudi pokazalo. Na Ministrstvu za infrastrukturo se zato vsem, ki smo jih spregledali in navkljub opozorilom Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora postavili v stisko, opravičujemo. Kot že povedano, na omenjeno opozorilo nismo bili dovolj pozorni, saj je bil predlog sprememb vsebinsko zelo obsežen. Pri pripravi sprememb zakona smo se osredotočili na področje nujne implementacije evropske zakonodaje, pripravo pravnih podlag za subvencioniranje prevoznikov in izboljšanje pogojev za njihovo delovanje, pri čemer tudi nismo bili seznanjeni, da kdo od obstoječih članov ne bi izpolnjeval na novo predpisanih pogojev glede stopnje izobrazbe, kar pa se je po sprejetju zakona

Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Nepovezanih poslancev, zanjo kolega Tine Novak. Izvolite. TINE NOVAK Predsedujoča, hvala. Kolegice, kolegi! Vsi skupaj si moramo prizadevati za dostopen, pravičen in trajnostno naravnan javni potniški promet, trenutna zakonodaja pa žal pušča dijake, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje, v neupravičenem položaju, saj v ključnem obdobju med avgustom in oktobrom niso upravičeni do subvencioniranega prevoza. to obdobje pa zna biti za njih zelo pomembno, saj se vpisujejo na fakultete ter si urejajo druge pomembne življenjske zadeve, situacije in tako naprej. Zato pozdravljamo, da se želi rešiti to administrativno nepreglednost, ki otežuje dostop do subvencij in povzroča dodatne nepotrebne zaplete. Zavedamo se tudi težav strokovnjakov v prometnem sektorju, ki jim trenutno prekratka prehodna obdobja zaradi dviga izobrazbenih zahtev grozijo z izgubo njihovih pravic kljub obstoječemu mandatu. Zato podpiramo ukrepe, ki jih prinašajo predmetne spremembe, torej, da se bo dijakom zagotovilo nepreklicno pravico do subvencioniranega prevoza tudi v prehodnem obdobju, ureditev subvencioniranega prevoza, da se poenoti, določijo pristojnosti in s tem zagotovi preglednost ter pravičnost sistema ter, da se podaljša prehodno obdobje za prilagoditev novim izobrazbenim zahtevam v prometni panogi, da strokovnjaki ne bodo po nepotrebnem izgubljali svojih mandatov. Ti ukrepi ne bodo zgolj odpravili konkretnih nepravičnosti, ampak bodo imeli tudi širši in pozitiven učinek na družbo. Večja dostopnost javnega prevoza bo prispevala k zmanjšanju osebnega prometa, s tem pa tudi k manjšemu onesnaževanju okolja. Pregledna in pravična zakonodaja bo zmanjšala možnosti za zlorabe in okrepila zaupanje državljanov v državne inštitucije. Nenazadnje bo izboljšan dostop do izobraževanja in delovnih mest okrepil gospodarstvo in omogočil posameznikom boljše možnosti za osebni in profesionalni razvoj. Demokrati zato vse predlagane spremembe podpiramo. Hvala.

Spoštovani poslanke in poslanci! Danes odločamo o noveli Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki prinaša pomembne rešitve na dveh ključnih področjih; na področju subvencioniranja dijaških vozovnic in zaščite pravic članov komisij za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti. Ta predlog zakona v Poslanski skupini Svoboda vsekakor podpiramo, saj prinaša nujne in pravične popravke obstoječe zakonodaje. Ključna sprememba je podaljšanje obdobja koriščenja subvencioniranih vozovnic za dijake in udeležence izobraževanja odraslih zaključnega letnika, in sicer do 30. septembra oziroma do začetka študijskega leta in ne več zgolj do 31. avgusta oziroma zaključka srednješolskega izobraževanja. Gre za podaljšanje obdobja koriščenja subvencionirane vozovnice v vrzeli med koncem srednješolskega izobraževanja in začetkom študijskega leta, ko dijaki urejajo pomembne zadeve, kot so vpis na fakultete, prijava začasnega prebivališča ter urejanje statusa študenta. V tem času imajo upravičenci še vedno status dijaka, vendar zaradi zakonske vrzeli doslej niso imeli pravice do uporabe subvencioniranih vozovnic v mesecu septembru. Ta zakonska anomalija je dijake postavljala v neugoden položaj, saj jim je onemogočala dostop do cenovno ugodnega prevoza ravno v obdobju, ko ta prevoz najbolj potrebujejo. S to novelo to nepravičnost odpravljamo in dijakom omogočamo lažji prehod v novo življenjsko obdobje. Pohvaliti je treba tudi angažma dijaških organizacij in mladih pravnikov iz podmladka Gibanja Svoboda, ki so vztrajno opozarjali na to problematiko in sodelovali pri pripravi zakonskega besedila. Njihov prispevek jasno kaže na pomembnost vključevanja mladih v procese oblikovanja politik, ki neposredno vplivajo nanje. Prav tako novela prinaša pomembno rešitev za člane komisij za preizkus znanja, za pridobitev strokovne usposobljenosti in temeljne kvalifikacije voznikov. 18. TRAK: (SC) – 14.25 (nadaljevanje) Z novelo se ohranja pravice že imenovanih članov komisij, ki zaradi prekratkega prehodnega obdobja ne bi mogli pravočasno izpolniti novih pogojev glede izobrazbe. S tem se preprečuje nepravična izguba pridobljenih pravic in omogoča zaključek njihovega mandata pod pogoji, ki so veljali ob njihovem imenovanju. Gre za razumen pristop, ki upošteva realne okoliščine in skrbi za nemoteno delovanje sistema usposabljanja voznikov. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da je sprejem te novele nujen in koristen korak naprej. Rešuje dolgoletno anomalijo, ki je dijake po nepotrebnem postavljala v slabši položaj pri koriščenju pravic iz naslova statusa, hkrati pa zagotavlja kontinuiteto in stabilnost v sistemu usposabljanja voznikov. Zaradi navedenega bomo novelo soglasno podprli.

Današnja novela Zakona o prevozih v cestnem prometu je vzorčen primer, kako ugajati in biti všečen. Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih, ki z 31. avgustom zaključijo srednješolsko izobraževanje, bodo imeli tudi v mesecu septembru pravico do subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Predlagatelji to potezo prikazujejo kot nujno potrebno, da bodo ti dijaki v mesecu septembru, ko urejajo vse potrebno za vpis na visokošolske in univerzitetne programe, imeli znižano ceno vozovnice. Pravijo, da trenutna ureditev, ki jim to pravico daje le do 31. avgusta, povzroča administrativne ovire in jih postavlja v neenakopraven položaj. V Novi Sloveniji poudarjamo, da imajo status dijaka še en mesec po zaključku šolskega leta, to je do 30. septembra, vsi dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih. Torej, ne le tisti, ki bodo šolanje nadaljevali in bodo za to v septembru imeli več obveznosti povezanih z vpisom na visokošolske in univerzitetne programe. Dijaki, ki ne bodo nadaljevali šolanja, bodo v skladu s to spremembo zakona tudi imeli pravico do subvencionirane vozovnice še v mesecu septembru upravičeno. Predlog novele naj bi zasledoval načelo pravne države, načelo enakosti in pravne varnosti. V Novi Sloveniji žal ne vidimo v čem se ta načela odražajo. Dodatnem mesecu subvencioniranja mesečnih vozovnic za vse, ki so zaključili srednjo šolo, zagotovo ne. Bo pa te posledice občutil državni proračun, ki bo moral ob predpostavki, da bodo vsi dijaki zaključnih letnikov uveljavljali subvencijo, letno zagotoviti dodatnih 630000 evrov. Glavni namen predlagateljev je seveda deljenje bombončkov eno leto pred volitvami. Če se ozremo nazaj ste to, spoštovana koalicija, neprestano očitali prejšnji Vladi. Kakorkoli smo predlagali smo po vašem želeli le ugajati volivcem. S to razliko, da so bile naše rešitve kompleksne in so bile usmerjene v splošno korist državljanov. Vaše parcialne rešitve pa so usmerjene le k zadovoljitvi interesov posameznih skupin. Določba, ki bo omogočila ustrezno prehodno obdobje za pridobitev ustrezne predpisane višje izobrazbe članov komisij pa je dobrodošla.

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi! Predlog zakona pred nami je eden od najkrajših zakonov, ki je uspešno prišel skozi celoten zakonodajni proces tega mandata. Vendar, to še ne pomeni, da je ta zakon vsebinsko manj pomemben ali kar nekaj. Mimogrede, predlog zakona je identificiral veliko zakonsko pomanjkljivost oziroma anomalijo, ki jo je treba nujno odpraviti. Ta anomalija že vrsto let je prikrajševala dijakom in udeležencem zaključnih izobraževalnih programov pravico do subvencioniranih prevozov. Do sedaj so bili dijaki, čeprav ohranjajo svoj status, še v mesecu septembru prikrajšani za subvencije, kar jim je dodatno oteževalo finančno breme ob prehodu na nadaljnje izobraževanje. Hkrati je ta anomalija pomenila večjo prometno obremenitev naših 19. TRAK: (NB) – 14.30 (Nadaljevanje) cest ter manjšo stopnjo koriščenja sredstev javnega prevoza. Z uvedbo spremembe, ki omogoča subvencioniranje prevozov za dijake v obdobju od 1. do 30. septembra, zanje ne zagotavljamo zgolj materialne olajšave, temveč tudi večjo socialno pravičnost, s čimer mladim omogočamo lažji prehod v novo življenjsko obdobje. Hkrati bomo skrajšali prometne zastoje, zmanjšali nivo v prometu proizvedenih škodljivih emisij in podobno. Subvencioniranje prevoza za dijake in udeležence zaključnih izobraževalnih programov predstavlja neposredno finančno podporo mladim, ki se soočajo z izzivi prehoda na nadaljnje izobraževanje. Ukrep, ki ga ta zakon uveljavlja ni zgolj simboličen, gre praktično, praktično zmanjšuje finančne ovire, ki bi lahko omejevale možnosti za nadaljnje izobraževanje in iskanje boljše zaposlitve za slovenske mlade. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo predlog zakona toplo pozdravili in ga zato nameravamo kot na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor tudi na tej seji Državnega zbora podpreti. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica Nataša Sukič, izvolite. Najlepša hvala predsedujoča, še enkrat lep pozdrav. Za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v sektorju prometa, si mora država prizadevati za pritegnitev čim večjega števila potnikov, ki bodo uporabljali sredstva javnega potniškega prometa, za povečanje frekvence javnega potniškega prometa ter za zagotovitev časovne in cenovne konkurenčnosti javnega potniškega prometa. Eden bistvenih ukrepov države pri zagotavljanju socialne vključenosti mladih in posledično spodbujanja trajnostnega razvoja na področju mobilnosti predstavlja sistem subvencioniranja vozovnic za dijake, študente in druge udeležence izobraževalnega procesa. Trenutna ureditev je takšna, da se prevozi za dijake in udeležence izobraževanja odraslih subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta oziroma od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta. Takšna ureditev neustrezno naslavlja vprašanje zagotavljanja subvencioniranih vozovnic za dijake in udeležence izobraževanja odraslih, ki so zaključili izobraževanje pete stopnje in nameravajo nadaljevati svoje izobraževanje na višje in visokošolskih ter univerzitetnih programih. Trenutna dikcija namreč dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, in nameravajo nadaljevati svoje izobraževanje na visokošolskih zavodih in ustanovah ne omogoča nakupa vozovnice v mesecu septembru, torej od 1. 9. do 30. S predlogom zakona se ta anomalija odpravlja. Če bo zakon sprejet, bo vsem dijakom, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, omogočeno koriščenje subvencije za javni potniški promet tudi v mesecu septembru. Poleg tega se z zakonom omogoča, da trenutno imenovani člani komisije za teoretični preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznikov ohranijo njihov mandat do konca obdobja imenovanja, četudi zaradi novele zakona, ki je bila sprejeta lani, ne izpolnjujejo več pogojev glede izobrazbe, saj je novela zakona v letu 2024 te pogoje zaostrila. V izogib posega v že pridobljene pravice tistih članov, ki pogojev glede izobrazbe ne izpolnjujejo več se z zakonom določa, da obstoječi člani komisije ohranijo mandat do konca imenovanja v skladu s pogoji, ki so veljali na dan njihovega imenovanja.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez 25 minut. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 98. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo najprej glasoval o 1., nato pa še o 2. točki dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v okviru nujnega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. marca 2025, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levice k 3. členu. Glasujemo.

Glasovanje poteka.

Navzočih je 55 poslank in poslancev, za je glasovalo 48, proti ni bil nihče. Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 52. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 63. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 52. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 63. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 51. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka. za je glasovalo 49, proti ni bil nihče. Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 60. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 42. členu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 33. členu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 52. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nove Slovenije k 57. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 11. členu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 38. členu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 38. členu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 33. členu. Glasujemo. Navzočih

Sedaj prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nove Slovenije k 57. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda in Levica k 53. členu. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda in Levica k 33. členu. Glasujemo. Navzočih

in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka.

(Ne.) Tako, da prehajamo torej na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona, in sicer začenjam z glasovanjem. Glasujemo. Prisotnih je 55 poslank in poslancev, za je glasovalo 51, proti so bili 4. Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s tem zaključujem to točko dnevnega reda. In preden nadaljujemo, ponovno prosim za mir in tišino v dvorani, ker je res moteče takole delati. Hvala lepa. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajnopravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Pričenjam z glasovanjem, z glasovanjem, Prisotnih je 55 poslank in poslancev, za je glasovalo 51, (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 98. izredno sejo Državnega zbora in vas vse skupaj lepo pozdravljam. Hvala lepa. Hvala